моля за регистрация.

е предвидена точка за приемане на Национален план за въвеждане на еврото в България. Преди 20 дни тази тема бе повдигната и всички парламентарни групи бяха много загрижени за необходимостта от въвеждането на еврото в България. Странно е, че нито Комисията по бюджет и финанси, нито в пленарната зала този план бе представен, така както беше представен на няколко пъти Националният план за възстановяване и устойчивост. Да разбираме ли, че народните представители, така както са разглеждали Националния план за възстановяване и устойчивост, не искат да разглеждат Националния план за въвеждане на еврото, който е много по-съществен не само за правителството, а и за народните представители. Изключително странно и подозрително е мълчанието и на групата на ВЪЗРАЖДАНЕ (смях от след като толкова възторжено защитаваха от тази трибуна тезите си за еврозоната. Надявам се, не търсите обяснението или че трябва да търсим по-скоро обяснението за тяхното безмълвие в едно гласуване преди 20 дни. Важно е да се отбележи, че интегрирането на страната ни в еврозоната е политически и икономически проект, който зависи от правителството, както и доколкото е необходима законодателна подкрепа от парламента. Но това съвсем не означава, че парламентът не трябва да бъде информиран за подробностите и процесите по така предложения Национален план за въвеждане на еврото. Надявам се, че коалицията и нашите коалиционни партньори не са забравили и няма да е необходимо да им напомням, че за всички тях един от приоритетите им е приемането на еврото след „мащабна разяснителна кампания“ – цитирам, така както е записано и в коалиционното споразумение. И още нещо, в същото това споразумение за коалиционно управление се предвижда да се изготви анализ на ползите и негативите от въвеждането на еврото. Към днешна дата, доколкото ни е известно, такъв анализ не е входиран в Народното събрание, а такъв анализ би трябвало да е наличен, тъй като процесът на подготовката за членството на Република България в еврозоната е стартирал отдавна, например влизането на лева в механизма на обменните курсове II и присъединяването към Банковия съюз чрез тясно сътрудничество с Европейската централна банка по линия на надзора на част от банковата система в страната. Ето защо, като имаме предвид необходимостта от задълбочаване на дискусията за въвеждане на еврото в България, като обсъдим ползите от приемането на еврото в България, които е необходимо да надхвърлят разходите и да надхвърлят предизвикателствата, като се убедим, че приемането на еврото елиминира валутния риск за гражданите, фирмите и правителството, и курсът евро – лев бъде задължително фиксиран на 1,95583, като отчетем влиянието на вътрешната и външната среда, както и възможността ефектът от шока върху инфлацията да стане постоянен, като се запознаем с евентуалната възможност от разширяване на обхвата на критериите за членството в еврозоната и не на последно място, като вземем под внимание необходимостта да има гаранции, че с влизането в еврозоната, респективно приемането на еврото в България, ще се увеличи устойчивостта на стопанската дейност в страната в случай на сериозни икономически сътресения. Ние от „Има такъв народ“ бихме искали да обсъдим в Народното събрание, заедно с всички народни представители, Националния план за въвеждане на еврото в България. Ако Вие не сте загрижени и останалите народни представители, които мълчите, ние сме загрижени. Благодаря. Благодаря, господин Каримански. Заповядайте, господин Петров, за процедура.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще направя едно процедурно предложение, с оглед дневния ред, който бе приет и гласуван вчера и съобразно с хода на пленарното заседание от вчера, днес първа точка са проектите за решение на колегите от „Има такъв народ“. Ние сме направили също предложения за промени на комисиите, което ще бъде разглеждано като точка трета за днес. Моето процедурно предложение е, тъй като тези предложения засягат така или иначе, по един или друг начин, състава на конкретни постоянни комисии, аз предлагам, уважаеми народни представители, да съберем двете точки в едно, а именно и двете точки да бъдат разгледани като точка първа от дневния ред дискусиите да протекат общо по тях, разбира се, всяко решение да си бъде гласувано поотделно. Но, така или иначе, за да обезпечим дневния ред за днес, че ще бъде изпълнен, поне в тази му част, предлагам да бъдат слети двете точки и да бъдат разгледани като точка първа от дневния ред. Благодаря Ви. МИНЧЕВ: Благодаря, господин Петров. Предложението на господин Петров е всички проекти на решения, които са по точка шеста и точка седма от Програмата и касаят изменения на постоянните комисии на Народното събрание, да бъдат разгледани в обща дискусия под една обща точка и накрая да ги гласуваме отделно, разбира се. Има ли обратно становище?

Преди да преминем към точка първа за днес, която ще бъде именно промените по комисиите, само ще изчета няколко съобщения.

Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане на въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положително становище от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 4 май 2022 г. с вх. № 47 203 09-45 и е предоставено на Комисията по отбрана.

С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на всички постоянни комисии. На 3 май 2022 г. в Народното събрание от Икономическия и социален съвет са постъпили становища на тема: „Законодателната инициатива на Европейската комисия „Подготвени за цел 55 в българския контекст“ и резолюция относно Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, публикуван в Портала за обществени консултации на 13 януари 2021 г. С писма на ИСС материалите са адресирани и предоставени на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по енергетика, Комисията по транспорт и съобщения, Комисията по околната среда и водите, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по бюджет и финанси. С писмо на председателя на Народното събрание резолюцията относно Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, публикуван в Портала за обществени консултации на 13 януари 2021 г., е предоставена на Комисията по конституционни и правни въпроси и Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. От Националния статистически институт е постъпила информация за инфлация и индекси на потребителските цени за месец март 2022 г., Стопанска конюнктура през месец април 2022 г., индекси на цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността март 2022 г.

Депозирани са няколко проекта. Моля първо проектите, внесени от парламентарната група на „Има такъв народ“, да бъдат представени.

2. Извършва следните промени в състава на Комисията по бюджет и финанси: а) от парламентарната група на „Демократична България“ освобождава … като член на Комисията по бюджет и финанси; финанси; б) от парламентарната група на „Има такъв народ“ избира … за член на Комисията по бюджет и финанси.“ на Решението за изменение на Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси за промени в състава на Комисията.

2. Извършва следните промени в състава на Комисията по конституционни и правни въпроси: а) от парламентарната група на „Демократична България“ освобождава … като член на Комисията по конституционни и правни въпроси; б) от парламентарната група на „Има такъв народ“ избира … за член на Комисията по конституционни и правни въпроси.“ РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисия по земеделието, храните и горите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова като член на Комисията по земеделието, храните и горите. 2. Избира Христинка Илийчева Иванова за член на Комисията по земеделието, храните и горите.“ „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисия по икономическа политика и иновации Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Снежанка Райчова Траянска като член на Комисията по икономическа политика и иновации.

2. От парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ избира Искра Михайлова Михайлова за член на Комисията по бюджет и финанси.“

и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Искра Михайлова Михайлова като член на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. 2. В т. 1 от Решението за избиране на Комисията по...“. Извинявам се, имам грешка. Уважаеми колеги, на първо място да се извиня, има една техническа грешка при съставяне на Проекта за решение. Правя една редакционна поправка и ще я изчета като т. 2 от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Внасянето на тези предложения е плод на усилия от страна на парламентарната група на „Има такъв народ“ да си възстанови това, с което е била ощетена още в първоначалното приемане на тези решения. Ясно искам да заявя, че „Има такъв народ“ не желае членове на комисията в повече от това, което ѝ се полага съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а именно там ясно е записано, че съставът на комисиите се определя спрямо съотношението на парламентарните групи в Народното събрание. От два месеца ние призоваваме и умоляваме дори да се преразгледат съставите и бройките на комисиите, защото смятаме, че дори и по-късно да сме осъзнали грешките, е редно те да бъдат поправени. „Има такъв народ“, за съжаление, е ощетен в големите комисии с двама народни представители на база на изчисленията, които сме направили. Ако желаете, може да ги предоставим и на всички народни представители. „Има такъв народ“ е ощетен с двама народни представители, тоест от четирите големи комисии – по Конституционни и правни въпроси, Бюджетна комисия, Околна среда и Труда имаме право на общо 10 народни представители. В момента имаме осем – в четири комисии по двама народни представители. По същия начин би трябвало да бъде съотношението, така излиза от сметките, и на „БСП за България“. Те имат обаче 12 народни представители, трябва да имат 10 народни представители, „Демократична България“ трябва да имат шест, имат осем, и ДПС са ощетени, казвам го съвсем сериозно, и ГЕРБ също са ощетени. Най-много привилегировани по таблицата, която сме направили, са „Демократична България“. Те имат народни представители в повече от това, което имат като тежест, или шест места. Имат дори незаети в комисиите, защото бройката им е малка, комисиите са много и няма как да ги запълнят. Облагодетелствани са също „БСП за България“, както казах. Те са облагодетелствани с човек и малко. Горе-долу съотношението е както при нас. Разликата, знаете, е един народен Затова ние сме направили предложения за увеличаване на бройката на „Има такъв народ“ в Комисията по конституционни и правни въпроси и в Комисията по бюджет и финанси, като си изваждаме съответните хора от другите две комисии. Смятаме, че това е справедливо, това е редно. Да, може би и съм убедена, че трябва да се сформира работна група. Трябва много внимателно да се преразгледат съставите на всички парламентарни комисии и да се види, където някой е облагодетелстван, той да освободи място на тези, които са ощетени, ако съответните парламентарни групи желаят това. Естествено, че отправяме претенция към Комисията по конституционни и правни въпроси и Комисията по бюджет и финанси, защото, знаете, това са все пак най-важните парламентарни комисии в Народното събрание и смятаме, че претенциите ни трябва да бъдат насочени в тази посока. По отношение на решенията. И тук искам ясно да заявя, заявихме го и вчера на Председателския съвет, че ние ще подкрепим всяка парламентарна група, която е ощетена, за да получи това, което ѝ се полага спрямо гласовете, които са получили от избирателите на изборите за Четиридесет и седмото народно събрание. По отношение на решенията на групата на ВЪЗРАЖДАНЕ. Искам да обърна внимание, че те като обща бройка са ощетени с 0,4, тоест горе-долу с половин човек, но на база четирите големи комисии са ощетени също. Те трябва да имат пет народни представители, а имат четири, тоест по един във всяка една от големите парламентарни комисии, така че са в правото си да направят и заявят своята претенция по отношение на една от големите

Там правя предложение точка 2 от решението на групата на ВЪЗРАЖДАНЕ да отпадне, тъй като те всъщност, ако вземат едно място в една от големите комисии, на практика трябва да освободят едно място в комисия със 17 членове – така показва сметката. Тоест те трябва да освободят Искра Михайлова, без да намаляват бройката на Комисията Комисията от 17 на 16, а тази освободена бройка да я заеме народен представител от парламентарна група, естествено, която е ощетена. Само обръщам внимание на увеличаването на бройката в Правната комисия от 23 на 24, може би това, нека да видим как ще бъде гласуването и ако се приеме, трябва наистина да се седне и да се обмисли, тъй като групата на ВЪЗРАЖДАНЕ, ако получи един човек повече в Комисията по конституционни и правни въпроси и евентуално Бюджетна комисия, някой от тези две комисии трябва да излезе за сметка на ВЪЗРАЖДАНЕ. Тоест този, който е облагодетелстван в случая. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Митева, седем – осем минути говорите за някакво облагодетелстване, за някакви нарушени пропорции, за някакви нарушени правила. Може би Вие знаете по-добре от мен, има 30-годишна парламентарна практика как се определят парламентарните комисии. Те се определят именно на база представителство на парламентарните групи, но не в една комисия, а във всичките 23 комисии. И ако твърдите, че БСП са най облагодетелствани за това, че имат човек и повече във всички парламентарни комисии, колегата от Комисията по жалбите на гражданите се отказва в този момент, за да няма този човек и осем, който е в повече. Но това е математика. Няма как БСП в Правната комисия, където имат 2,6,

това 0,6 какво ще се случи? Затова е тази пропорция и затова казвам, че има парламентарна практика от 30 години и се гледат всички комисии в комплект. И няма как да гледате една комисия, че Вие сте ощетени, а друга комисия, че не са ощетени. Вие сама казахте: предлагаме двама човека в Правната и Бюджетната

Тоест Вие искате друго. Вие искате промяна в едни комисии – по жалбите на гражданите, по българите в чужбина да нямате хора, а в другите да имате по пет човека примерно. Е, няма как да стане. Пак казвам, има матрица, таблица, практика. Колегите от ГЕРБ го знаят, колегите от ДПС го знаят. Аз тогава ще кажа, че ние сме ощетени в Комисията по спорта примерно, защото имаме право на 2,8, пък имаме двама, така че това въобще не са аргументи. (Шум и реплики.) Колеги, предлагам да отхвърлим всички решения. Това нещо се решава на Председателски съвет, това нещо се решава с диалог, а не с решения, вкарани ей така на ангро, както казват някои хора

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, понеже госпожа Митева говори за справедливост, аз малко на по-високо ниво да вдигна дискусията и да кажа какво значи справедливост. Справедливост значи да разпределим местата в комисиите по едни одобрени от всички заедно правила. Тези правила, ние се събрахме, както спомена и господин Свиленски, и те са установени от практиката. Вие сте много добре запознати с тях, има таблици, които правят изчисления. На базата на тези правила общо за всички комисии ние направихме разпределение, което беше окей за всички. Всички се съгласиха с това разпределение. Така че за мен е малко странно как сега, 3 – 4 месеца след първоначалното разпределение на местата, изведнъж решихме, че не е справедливо, някой е бил облагодетелстван. Интересно, не беше спомената групата на „Продължаваме Промяната“. Тя не знам как винаги не се оказва от страната на облагодетелстваните, но това е съвсем друга тема. Така че що се отнася до Комисията по бюджет и финанси и Правната комисия, там има 23 души в Комисията. Като вземете бройките на отделните групи и в общите 240 депутати, излизат теглата в комисиите и съответно бройките се разпределят по пропорционален начин с най-големия остатък. В тази схема, която е одобрена от всички, ясно се вижда колко човека трябва да има ИТН, „Демократична България“, „Продължаваме Промяната“, ДПС и така нататък. Така че, ако трябва да говорим за справедливост, има само един възможен и подходящ начин как разпределението да бъде направено отново справедливо и той е да направим работна група, да седнем, да погледнем правилата. Ако сме съгласни, че тези правила, въпреки многогодишната практика, трябва да бъдат променени, то тогава да ги променим и да направим ново разпределение на комисиите. Това е единственият смислен и възможен начин за подхождане в този случай. Благодаря.

Правя реплика на госпожа Митева. Госпожо Митева, трябваше по-точно в цифрите и аз сега ще се опитам да кажа още по-точно това, което Вие поднесохте тук от тази трибуна, тъй като чувам от хора, които се занимават с икономика и финанси, че някак си са сметнали, пък не са досмятали докрай. Затова нека да бъдем точни в теглата. Точно в теглата, защото ще напомня на госпожа Митева, вероятно е забравила в началото, когато обсъждахме разпределението на комисиите, че някои членове членове на парламентарни групи неглижираха нашето предложение и счетоха, че те имат много по-тежко мнение. Затова, ако имаме четири големи комисии по 23 народни представители, то би трябвало да сметнем спрямо теглата за всяка една от парламентарните групи това колко прави. (Реплики.) И затова, ако теглото, господин Свиленски,

2,49 по четири големи комисии прави 10 представители, а Вие имате 12. Вие имате 12. Толкова. ИТН има тегло 2,39. Четири комисии по 2,39 би трябвало да имаме 10 човека, а имаме 8 представители. Да не продължавам нататък, защото цялата сметка е явна. Моля Ви да си сметнете за всяка една парламентарна група.

Благодаря Ви, господин Каримански. Колеги, моля за малко тишина в залата, тъй като е прекалено шумно. Който има желание да се изкаже, ще има възможност да го направи в рамките на дискусията. Господин Ненков, извинявайте, но господин Каримански беше поискал трета реплика доста по-рано. Заповядайте за дуплика. Аз не знам какво да отговоря. Мисля, че сметките са ясни. Мисля, че трябва да спрем да си говорим просто ей така, за да излезем да кажем нещо. Излизаме, казваме нещо, нарушаваме Правилника; излизаме, казваме нещо, нарушаваме Конституцията. Просто си правим каквото си искаме. Гледам, че и математиката я нарушаваме. Значи, „Продължаваме Промяната“ сте си взели толкова, колкото Ви се полага. Имате 131 членове, имате право на 130,93 макс.

ДБ – 39 са взели, полага им се 31,26. ГЕРБ – 112 са взели, имат право на 115,29.

ако умножите 23 по четири, по броя на народните представители и го разделите на 24, „БСП за България“, господин Свиленски, имате 9,96 – точно 10 народни представители, Вие имате 12. И само искам да обърна внимание, че ние от 10 март молим и апелираме за преразглеждане на комисиите в коалиционния съвет. От 10 март, това са два месеца! Два месеца! На първата среща ни се каза: да, имате право, да, ще го направим, и оттам нататък разговорът приключи. Затова стигнахме дотук, за да си кажем истината такава, каквато е. По отношение на комисиите, да, в началото, на първата среща, мисля, че съотношението беше друго. След това си признавам, че не съм участвала с господин Каримански в следващите срещи, явно нещата са изпуснати. За съжаление, по отношение на председателите на комисиите няма текст в Правилника, затова и се допусна всички председатели на комисиите да бъдат от управляващото мнозинство, което, господин Свиленски, в 30-годишната история на Народното събрание никога не се е случвало. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Господин Председател, аз правя само една процедура. Тъй като явно дебатът ще върви в таблици, сметки, числа, да кажем, господин Каримански не го виждам, до кой знак ще закръгляме? До втори, до трети, до четвърти знак? Защото по едното закръгляване сме две, по другото сме 2,4, 2,48 сме, не сме 2,49. Ама 2,484, тоест 2,48. Тази математика тук няма да може да стане. Затова казвам, че има парламентарна практика и правилно каза госпожа Митева – БСП има право на 50,8, но като разпределиш членовете, защото това са хора, това не са картофи или домати да ги делиш 1,2 на 1,6, това са народни представители, избрани от българските граждани,

Господин Иванов, Вие за изказване ли сте? Заповядайте. Господин Ненков, Вие искате ли думата за изказване? Не. Заповядайте, господин Иванов, имате думата за изказване. Добър ден. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, парламентът обича да се забавлява по този начин – с интриги и някакви вътрешни атаки, но тази работа не изглежда добре. И затова ми се иска да се върнем към някаква плоскост на здравия разум. Не е мястото в парламентарна зала за тези неща, да се правят тези сметки. (Ръкопляскания от разбира се, когато в един политически процес вече взети решения изведнъж решаваме да ги преразгледаме, това поставя много важни политически въпроси, но няма да се занимавам с това. Искам да направя едно прагматично предложение и да декларирам – ако в крайна сметка се стигне до заключението, че обективно наистина ние по някакъв начин сме получили повече и конкретно в Правната комисия, аз лично ще напусна Комисията, без да правя от това никаква драма. Но смятам, че ако една формула, която е изградена на много допускани и взети решения, един елемент от нея тръгнем да преразглеждаме, по-разумно е да я преразгледаме цялата, особено защото, и аз съм го казвал тук в момента, в който се гласуваха комисиите, главният недостатък на това, което направихме с разпределението на комисиите, е, че ние нарушихме парламентарния принцип опозицията да има адекватно представителство в председателските места в комисиите. (Ръкопляскания.) казвал съм го и тогава. И затова дайте, като говорим за справедливост, да направим една работна група, сериозно говоря, с участие на опозицията, наистина обективно да преразгледа състава на комисиите, белким и някои недоразумения, чисто конкретни, персонални, ги решим за председателските места, и да стигнем до един много по-добър модел. В този смисъл моето предложение, господин Председател, е – моля колегите да отхвърлят това предложение, председателят на парламента да инициира създаването на тази комисия, която в обозрим срок

почти всичко, което казахте. Така е, опозицията е ощетена. Факт е, че ние още когато обсъждахме тези комисии, го заявихме безкрайно ясно. Хайде да не цитирам как протече разговорът, че са вътрешнокоалиционни, какви реплики имаше от партньорите по темата, но също така е факт, че това, което в момента предлагаме, е истина. Има ощетяване на „Има такъв народ“ в тези комисии и ако ще ходим към справедливост, да, нека първо да въздадем справедливост в тези комисии, след това нека направим работна група и нека и другите парламентарни групи да получат това, което трябва да получат в тези комисии. Така че да не се крием и да го отлагаме. Много добре знаете, че този въпрос вътрешнокоалиционно беше повдиган преди месец и нещо, удобно беше избутван в ъгъла, затова се стигна дотук. И няма нищо срамно парламентът да решава неща, които го засягат, а не да ги решаваме само по коридорите. Така че да постъпим справедливо, да гласуваме справедливостта в тези комисии, след това да направим работна група и да се надяваме, че в рамките на месец и нещо тя ще постигне някакъв резултат.

тези решения, които се коментират в момента, не са толкова сложни. Това, което Вие се опитвате отново да направите с протакане, с работни групи, вече го видяхме с групата Ви и Временната Ви комисия с Конституцията. Точно толкова работа ще свършите и Вие в тази работна група, която предлагате, и на нас това ни е безкрайно ясно. Така че тези въртеливи движения за отлагане и за това, че „Демократична България“ е ощетила останалите тук парламентарни групи,

Затова и нашата молба е да не заседава в мола, нека да бъде в Народното събрание. Върховният орган да покани опозицията и ние да имаме наблюдение. И да кажете на Вашите коалиционни партньори, които настояват – ние се разбрахме в мола,

Желаете ли дуплика? За изказване е записан Петър Петров, след това професор Михайлов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, чухме досега математически изчисления, спорове по математиката. Както каза един колега, ще се опита да повдигне дискусията на по-високо ниво, аз ще се опитам да я повдигна на още по-високо ниво – на нивото на парламентаризма в Република България. Да, на първо място е сметката. Формалният ни мотив за това предложение са математическите сметки, съгласно които в четирите най-важни постоянни парламентарни комисии

даденото им участие изцяло в други по-маловажни, да кажа, без да обиждам народните представители, комисии в Народното събрание. Това са сметките. Само че освен формалния и математическия мотив на нашето предложение, има и друг неформален мотив. Той се нарича несъобразяване с опозицията в Четиридесет и седмото народно събрание, като уточнявам, че говоря единствено от името на представляваната от мен най-малка засега опозиционна партия, но се надявам и колегите от другите опозиционни партии да се съгласят с мен. Още от създаването и свикването на Четиридесет и седмото народно събрание се видя, че няма да бъдат дадени достатъчен брой председателски места в комисии на опозицията. Да не кажа, че въобще нямаше да бъдат дадени. Разговорите за това се водеха само и единствено в рамките на мола или на коалиционните партньори. Казвам го като представител на тъй наречената контактна група – вследствие на неуспешните ни опити да постигнем някакво разбирателство в духа на българския парламентаризъм относно председателите на комисиите, вследствие на което опозицията загуби възможност да влияе върху дневния ред на постоянните парламентарни комисии, включително на най-големите, тъй като дневният ред и проектът за дневния ред се определя еднолично от председателите на комисиите и се гласува от управляващото мнозинство, разбира се. Така не бе зачетен и не се съобразяваше управляващата коалиция със законодателната дейност на опозиционните партии в Четиридесет и седмото народно събрание. Именно тази неформална причина за мен е главната причина, за да направим това мотивирано искане за промяна в състава на големите парламентарни комисии не за друго, а за да може с увеличението и на броя на комисиите,

Нека да не се заблуждаваме, че като увеличим бройката от 23 на 24, нямало да има възможност за кворум за решения. Само ще дам пример, че в 95% от случаите Комисията по конституционни и правни въпроси и сега заседава с четен брой членове – двадесет и двама, без да казвам нищо лошо за никой народен представител. И до момента си работим пет месеца с двама народни представители. Затова Ви моля да гласуваме тези предложения по две причини. Първата е: да дадем знак на управляващата коалиция, че опозицията следва да бъде зачетена и че законопроекти, които опозицията внася, следва да бъдат разглеждани в комисията в един разумен срок, а не в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а от друга страна, законопроектите на управляващата коалиция да бъдат разглеждани само седем дни, след като са внесени, и то без никакви становища – визирам законопроекта на БСП за тъй наречените колекторски фирми. На второ място, с това гласуване се надявам да отправим едно ясно послание, че в Четиридесет и седмия парламент и в тази парламентарна зала има много повече народни представители от необходимия брой на коалиционното правителство и на коалицията за регистрация за кворум в началото на пленарното заседание. Напротив, много повече сме. Нека да го покажем с това гласуване. Не виждам. Професор Михайлов, имате думата за изказване. След това сте Вие, господин Ганев.

уважаеми колеги, за мен е изключително унизително да слушам това, което последните минути се случва в парламентарната зала вчерашния ден, който касаеше един тревожен въпрос за целия свят, ние сме изпаднали тука… Аз не знам кой се опитва да повдига нивото на дебата – то няма дебат, има караница – грозна, неподходяща за хора, избрани с народното доверие, неподходяща за светостта на тази зала и за тази трибуна, от която са се изказвали колоси, които имат, за разлика от нас вероятно, сериозна роля в историята на нашия народ и нашата нация. И Ви моля, даже тук му казах на господин Свиленски, да турим един кантар накрая, да се премерим колко килограма е всяка група, да направим точни изчисления, да покажем таблица и съобразно килограмите всичко ще се уреди. Освен това искам да кажа: кой си въобразява кои са най-важните комисии в този парламент, на какво основание? Тук видяхте ли как се сгъна цялото човечество при един медицински проблем за две години, или го забравихте много бързо?! И сега решихте кои са най-важните комисии, кои са най-умните хора, кои са най-важните хора, колко трябва да има там членове! Колеги, нека да се поглеждаме сутрин в огледалото. Много от Вас трудно прочитат това, което са им написали от тази трибуна. Неудобно ми е да ги слушам. Така че, уважаеми господин Председател, нека да прекратим този недостоен дебат

След това Виктория Василева, ако няма от други парламентарни групи желаещи. Благодаря, господин Председател. Колеги! Уважаеми професор Михайлов, имам чувството, че ми се карате! Дайте да се изключим от всякакви кантари, килограми, порции, проценти. Гледам, че в пленарната зала – имам чувството, че днес е пълно с математици, но по-важното в случая е да видим какви са принципите и защо се стига дотук? Разбира се, че Бюджетна и Правна комисия са едни от най-важните комисии в парламента, тъй като парламентът е законодателен орган и борави с бюджети на държавата. От друга страна, защо е принципен въпросът? Защото коалиционно в едни от най-важните за този парламент дни, тези комисии бяха колективно бламирани – от Вас, от колегите от „Демократична България“, от колегите срещу мен, от повечето народни представители. Затова въпросът е принципен, затова има дебат, защото стоим зад принципите си. Благодаря Ви. Благодаря, господин Балабанов. Госпожо Василева, имате думата за втора реплика. ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА (ИТН): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми професор Михайлов, при цялото ми уважение към Вас и към всички други колеги, независимо кой коя парламентарна група представлява, смятам, че всички емоции идват от факта, че повечето от колегите приемат това за личен въпрос. Не, професор Михайлов, това не е личен въпрос, повярвайте. Въпросът е принципен и когато абсолютно принципно си го поставял няколко пъти във формáта, в който си се разбрал със своите партньори, че ще работиш, но не получаваш необходимото внимание, разбираш, че единственият начин да привлечеш вниманието им е да го поставиш на вниманието на по-широка аудитория. Наистина приемете, че защитаваме принципна позиция и бихме защитавали тази позиция, когато става въпрос за всяка една от останалите парламентарни групи, включително и за Вашата. Вие приемате, че ние защитаваме само нещо, което се полага на „Има такъв народ“. Не, ние защитаваме наистина думата „парламентаризъм“. Приемете го и престанете да гледате на „Има такъв народ“ като на хора, които едва ли не се опитват да инспирират конфликти. Не, напротив, търсим съгласие

Благодаря Ви, господин Председател. Професор Михайлов, с цялото ми уважение към Вас. Наистина, както каза госпожа Василева, това е принципен въпрос. Аз се радвам, колеги, че стана тази дискусия в зала, за да може да си поговорим за принципите и за това, че принципът в началото на това Народно събрание беше парламентарната група на ГЕРБ-СДС да получи шест или седем председателски места на комисии, ако не се лъжа, защото такава е била парламентарната практика и защото така се е правило винаги. Местата в парламентарните комисии, включително председателските, следват пропорциите на парламентарните групи. Колеги от ПП, пък и изобщо от мнозинството, Вие представяте ли си как щеше да работи Народното събрание, ако тогава беше спазен този принцип? Вчера си говорихме: „Ама Вие трябва да се покаете, ама Вие трябва да се разкаете“, тоест Вие го казвахте на нас. Вие представяте ли си как щеше да работи Народното събрание, ако бяхте спазили принципа? Колеги, обръщам внимание, че една работа, като тръгне накриво, върви накриво, докато не се оправи. Един процес, като започне с грях, той до края свършва с грях. Този консенсус, за който сега много интересно започна да се пледира тук от парламентарната трибуна, може да започне да се изправя, колеги, ако наистина се вслушате в тези предложения, които бяха направени. Преразгледайте цялата система, няма срамно, няма страшно. Нека опозицията да си получи председателските места, които ѝ се полагат

господин Председател, уважаеми колеги! Първо, на последния репликиращ, както Вие казахте, с цялото ми уважение към Вас

вкарахте България по нанадолнището с Вашето мнозинство с липса на всякакви дискусии. Един път съм Ви го казвал тук по време на бюджетно обсъждане – понеже каза господин Балабанов „най-важният закон“, нали Вие мълчахте – пак ще повторя тази фраза на Илф и Петров „като архиерей на прием“. И накрая, свършват минутите на опозицията, става тука Вашият председател на група, чука картата царствено в трибуната, трибуната, всички му ръкопляскате и с валяка на мнозинството… – от това страдаше и ДПС, страдаше и БСП. Но не – това беше фалшиво спазване на закона, един параван, така наречената фасадна демокрация – да Ви припомня тази фраза. Така че аз не искам да влизам в дебати. Не искам на никого… Да обърна внимание, сериозно, понеже тук господин Балабанов си позволи, искам от тази трибуна да Ви поздравя за вчерашното изказване по време на големия сериозен дебат, но понякога се налага човек да бъде малко по-остър, за да се усетим накъде отиваме. Така че, пак казвам, с цялото ми уважение към всички колеги, не ми напомняйте миналото, близкото, защото ние сме го изстрадали четири години, познаваме го много добре правилата, процентите, комисиите и накрая валякът върви отгоре, и законите, които се приемаха в това Четиридесет и четвърто народно събрание, са образец за антизаконотворчество. Ще има диалог – поздравявам още веднъж господин Христо Иванов за това, което каза, трябва да има диалог, но недейте се подиграва и с мола, колеги. За първи път преговори се водеха пред очите на цялата нация! Пред очите на цялата нация!

Господин Председателстващ, днес имам чувството, че присъствам на дежавю от вчера. От тази трибуна виждаме как БСП яростно брани демократична Украйна в България. Това нещо се случва за втори път. Вчера гласувахте заедно за гласуването на военнотехническа помощ за Украйна. Днес ще гласувате заедно само за да защитите това да имате незаслужено повече членове в комисиите. Фактите какви са? Фактите?! Фактите са, че от първия ден на този парламент управляващата коалиция мачка и тъпче опозицията. И преди малко чувам един патос как БСП били така мачкани, не знам си какво правили години наред от ГЕРБ, а в същото време същото това БСП прави точно това в момента – вече пет месеца. Гласувате си закони на трето гласуване, поредица потъпкване на Правилника и в същото време никой не обръща внимание, че за 32 години този парламент е единственият, в който опозицията няма нито един председател на комисия. Нито един!

политика, съзнателно направена, извинявайте много. И БСП какво се оказа? БСП и „Демократична България“ имат членове в комисии няколко пъти повече, отколкото трябва, защото пропорционално е точно така. Защо имат двама, като трябва да имат един? Това е в пъти повече! Това се знае и се толерира. И тук се правят призиви, обърнете внимание – опозицията, в лицето на ВЪЗРАЖДАНЕ, на ГЕРБ и на ДПС са единствените, плюс „Има такъв народ“, ощетени от членовете на комисии. Точно това е, такива са фактите! И Вие го приемате за нещо нормално да мачкате и в този вариант опозицията. И за Вас е разбираемо, след като ГЕРБ са Ви мачкали, по Вашите думи, години наред и нищо не променихте. И това ли Ви е промяната, която идва в България?! Това е явно промяната! Гласувайки заедно военнотехническа помощ с „Демократична България“, БСП се приравни и работи заедно с тях, защото години наред БСП вкарва законопроект, в който трябва ДДС-то за малката потребителска кошница да е в пъти по-малко, ако не нула, и когато в този парламент ВЪЗРАЖДАНЕ го внесе, а те нямат доблестта да го внесат, БСП беше единствената, която дойде тук, от тази трибуна, и защитаваше отпадането и неприемането на този закон. Това е БСП, да не кажа, че… Хайде, няма значение. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ганев, гледайте си ВЪЗРАЖДАНЕ! Не се занимавайте с БСП! Гледам Ви от два месеца само към БСП гледате и към електората на БСП. Този електорат няма да може да го вземете. С голи приказки и с развяване на знамена няма да стане. Трябва действие, трябват законодателни инициативи, ама не когато сте 13, а когато сте 134. С 13 човека не става. С 36 пак не става. С 84 пак не става. Трябват минимум 121, добре е 134. Това е проблемът на днешния разговор – управляващо мнозинство, уважаеми колеги. Има ли управляващо мнозинство? Има ли 134 гласа в тази зала или няма 134? Оттам отиваме на разговора за комисиите. Господин Ганев, на Вашата парламентарна група беше предложено мястото председател на Комисията за младежта и спорта. Вие го отказахте. Какво плачете сега?! Да, ГЕРБ са ощетени, на тях им беше предложена Вероизповеданията – една комисия. Може би трябваше две или три. Професор Михайлов каза: БСП 4 години с 80 народни представители – три комисии. „Движение за права и свободи“ също може би са ощетени. Те също бяха с по две и три комисии в предишни парламенти. Но точно Вие да се оплаквате и да казвате, че някой Ви е ощетил?! Напротив, Вие сте най-привилегированата партия. партия. Говорите си каквото си искате, говорите си където си искате, не носите отговорност за нищо и накрая гледате в БСП. Хайде, занимавайте се с Вашия електорат, с Вашите проблеми! Проблемите на БСП

ГЕРБ, ДПС и „Има такъв народ“, които се водят коалиционен партньор. Да, явно на нас колегите гледат като на съседа от село, който е дошъл в града и трябва да го скрием в килера, за да не го видят съседите. И още нещо искам да кажа. В миналия парламент, когато „Има такъв народ“ имаше 65 депутати, бяха направени комисии. Нито една парламентарна група не беше недоволна. Защото тогава, колеги от БСП, които сте били мачкани от ГЕРБ, тогава, когато водещи бяха „Има такъв народ“, първо, имаше една комисия по-малко, защото тук раздуването на комисия е да може някой да работи и да вземе допълнителни пари. И второ, нито една парламентарна група не беше недоволна. Нито ние като водещи имахме толкова председатели, нито опозицията, защото тогава пак ГЕРБ и ДПС си бяха опозиция, бяха ощетени. Никой! Така че, ако ще говорите за морал, единственият парламент, който се е държал по този начин, беше предишният. Благодаря. (Ръкопляскания от Господин Сабрутев поиска трета реплика – да редуваме групите. ВЕНКО САБРУТЕВ (Продължаваме Промяната): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, не знам вчера кой как е гласувал, но съм готов да се обзаложа, че Вие днес по тази точка ще гласувате заедно с ГЕРБ и ДПС. Благодаря. Благодаря Ви, господин Сабрутев. За дуплика – господин Ганев. Господин Свиленски, явно не разбрахте целта на моето изказване. През цялото време, откакто сме дори в този парламент, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ говорим за принципи и за това, което като политически сили сме поели като ангажимент да го спазваме. Вие вчера, и аз това посочих, за пореден път не спазихте това, което сте поемали като ангажименти пред обществото. Вие вчера за пореден път гласувахте с „Демократична България“ и приехте военнотехническа помощ за Украйна. комисиите! ЦОНЧО ГАНЕВ: Моля Ви да не ме прекъсвате! Правя си дуплика. Приехте нещо, с което обяснявате на обществото, че няма да допуснете, а в същото време това е изключително разтегливо понятие, което може да се окаже, че утре ще реши Вашият коалиционен съвет от всички явно изразени, декларирани от тази трибуна евроатлантици, каквито сте и Вие, както и вчера беше заявено от Ваши представители, че ще изпратите оръжия. Нищо не пречи това да стане.

по отношение на това, което каза господин Сабрутев – извинявайте много, Вие сте точно от тези, които разчитате на евро-атлантическите си партньори да загробвате България. Точно Вие и Вашата партия. То не е и партия, то е проект на партия. Точно Вие гласувате всички това, което беше вчера, заедно с ДПС, с ГЕРБ, с БСП, с „Има такъв народ“ за военнотехническа помощ. Извинявайте много, това е за пореден път! Точно Вие сте тези, които днес, в нарушение дори и на коалиционното Ви споразумение, ще започнете да въвеждате още по-строго и по стриктно еврото. Така че тепърва ще разчитате на ГЕРБ и на ДПС за еврото. Тепърва! Тепърва ще работите заедно с тях, защото те са Ви партньори, евро-атлантически партньори. Така че ДПС ще Ви подкрепи за пореден път за еврото, ГЕРБ ще Ви подкрепи за еврото и тогава ще сте най-доволни.

защото господин Ганев от ВЪЗРАЖДАНЕ не говори по същество. Това нямаше нищо общо с темата на дебата, с точката от дневния ред. Вие все пак го оставихте, и то да атакува парламентарна група, която парламентарна група е една от малкото в България последователни парламентарни групи, които по отношение на социалната справедливост, доходите на хората, винаги е защитавала едни и същи позиции. Когато хората гласуват за нас, знаят точно какво ще получат. И може би ВЪЗРАЖДАНЕ си умират от яд в кожата си, че вчера тази парламентарна група за пореден път удържа своите позиции и направи това, което беше обещала на техните избиратели.

Благодаря Ви, господин Божанков. Оставих господин Ганев да се доизкаже, както и господин Божанков, въпреки че и двете изказвания бяха в нарушение на Правилника. Надявам се да върнем дебата по темата.

Колеги, взимам отношение, тъй като от тази трибуна, честно да Ви кажа, досега слушах някои абсолютни глупости, внушения по-скоро, че тук разпределението по комисиите било по някакъв начин неправомерно. Аз ще Ви обясня какви са мотивите и как са разпределени, за да можете сами да се убедите, че разпределението е математически точно. Опитали сме се да запазим съотношението на политическите сили във всяка една комисия. (Реплика от ДПС: „Браво!“) Обяснявам за колегите от ИТН защо те имат някъде двама, пък примерно БСП имали трима души. Ами, просто БСП имат по-голям остатък. реално в ИТН имат 2,39 в комисиите, които са с 23-ма човека, а пък БСП имат 2,49. Тоест те имат по-голям остатък, съответно взимат тези хора. хора. Като цяло Вие казвате, че вероятно сте ощетени, според Вашето виждане, но в тези комисии слагаме цели хора. Няма как да отрежем, да сложим една глава в тази комисия, а два крака в друга комисия.

ще видите, че във всяка една комисия е запазена пропорцията, и то точната пропорция – каквито са парламентарно представените сили. В Правилника пише, че трябва да бъдат разпределени пропорционално.

закръгляне с най-големия остатък. Тоест свободната бройка – там, където не достига, отива при парламентарната сила, която има най-голям остатък и всичко е направено по тази математическа логика. логика. Може да сме използвали някаква друга логика, но когато формирахме тези комисии, ги сметнахме по този начин. Ако някой е имал нещо предвид, че трябва да се смятат по някакъв друг начин, може би трябваше да го каже в първоначалния етап, когато правехме съответните комисии. Това е била логиката, така са били разпределени и нямаше никакви възражения тогава, нямаше никаква друга методология. Това е методологията и тази методология е точно спазена в този случай.

Заповядайте, господин Петров, и Ви напомням, че микрофоните са доста чувствителни. ПЕТЪР Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега Бачийски! Разбира се, с цялото ми уважение към Вас ще взема предвид това, което казвате за математическите сметки. Но държа да отбележа, че те все пак не излизат, ще напомня изказването ми отпреди малко, че в четирите големи комисии, които са най-важните в Народното събрание, простата математическа и аритметическа сметка говори, че

тези четири комисии. Именно затова е направено и съответното предложение от всяка една от двете парламентарни групи, с което целим тази несправедливост, за която досега чухме как не е съществувала, как още в началото е трябвало да бъде повдигната като въпрос. Колега Бачийски, от опозицията, за съжаление, не бяхме извикани за участие в преговорите за съставите на комисиите, включително и за председателските места, вследствие на което се получи така, че от немай-къде и един вид като ултиматум ни бяха предоставени някакви председателски места на комисии, за които управляващата коалиция, на която сте член, реши, че трябва да ни бъдат дадени, вследствие на което виждате как работят тези комисии. Някои комисии вече трудно работят, да не кажа, че не работят и че не се провеждат заседания, и то именно защото на тях не се явяват народни представители от управляващата коалиция. Колега Бачийски, именно това е един от мотивите за направата специално на нашето предложение от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ, защото не всичко в парламента е чиста и проста математика и аритметика. Разбира се,

Господин Бачийски, аз искам да Ви обърна внимание, че никъде в Правилника не е записано, че прилагаме метода на най-големия остатък. Това как го измислихте?!Може би прилагате по аналогия Изборния кодекс! Когато се прилага методът на най-големия остатък, това изрично и категорично се записва, след като не е записано, ние затова го изчисляваме на тази база. Ако гледаме числата наистина и пак ако се върнем на БСП и на „Има такъв народ“, нито едно от тях не минава 2,50 така че не знам откъде идват тези претенции и как така преценявате, че на едни ще дадете, а на други – няма. Затова го правим на базата на четирите най-големи комисии, общо са 23, умножаваме го, казах, казах, по броя на комисиите, умножаваме го по броя на депутатите, делим го на 240 и се получава числото, което е най-вярно и най-точно, и трябва да се приложи в случая. Така че, ако искате да смятате по метода на най-големия остатък, променете Правилника, допишете го и тогава смятайте комисия по комисия. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Митева. Трета реплика – Филип Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бачийски, Вие се опитахте тук от тази трибуна разум да проявите, да обясните защо така са разпределени комисиите по отношение на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ специално, но Вие сте обречен на неуспех. Защо? Защото специално за парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ – не ги слушайте какво говорят, а гледайте какво правят. Първо, те са ваксинирани антиваксъри. Второ, те са антиевропейци, които обаче участват в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, а когато вчера се пусна химнът на Европейския съюз, те не станаха, но участват в тази парламентарна асамблея. Така че Вашите усилия от тази трибуна да налеете разум, да има обяснение на това, което се случва в пленарната зала, е предварително обречено на неуспех, защото не ги слушайте какво говорят, а гледайте ги какво правят! Те се възползват от

калкулациите и да видите, че колегите от „Демократична България“ във всяка една комисия не са привилегировани, а просто имат най-голям остатък. Относно колегата Митева искам да попитам за тези членове, които се получават като половинки или са частични, тоест не е един човек – ако не приложим най-големия остатък, как предлагате да ги разпределяме? Този, който има най-малък, на него ли да дадем съответната позиция? Трябва да видим и съвсем нормално е чисто математически… Аз Ви казах в началото и Ви обясних методиката, а методиката беше да запазим пропорциите в Народното събрание във всяка една комисия. Това беше логиката, това беше методиката и тогава Ви припомням, че нито един от Вас не възрази по съответното разпределение. Не мога да разбера как изведнъж след няколко месеца се сетихте, че методиката, с която лично Вие сте одобрили това разпределение и сте го гласували, се сетихте в един момент, че тази методика не е добра?! За мен е неясно, но ако имате предложения за друга методика за разпределението, готови сме да я обсъдим. Аз Ви казах какъв е бил мотивът – тази методика е приложена и без никакъв проблем ще видите, че няма отклонения от нея. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател, по начина на водене. Уважаеми господин Председател, моля да правите забележки на всички народни представители, които се изказват от тази трибуна, за аргумент ползват че ние сме се били съгласявали с нещо, а може би е редно да изкараме и стенограмите. Когато се разпределяха комисиите, изрично от тази трибуна „Движение за права и свободи“ каза, че не приемаме разни решения от някои молове да ни се налагат тук, без да е имало политически дебат, диалог и разговор, а дори диалог не е имало! Така че някой да твърди, че някой е приемал нещо, ние възразяваме! Тогава възразихме и срещу това, че някой се опитваше нещо да налага